Уважаема госпожо Председател, честито на Вас и на Вашите заместници и Ви пожелавам успех! Чух, че е говорено за саботаж и понеже се връщам от панихида в „Св. Неделя“ във връзка с атентата преди 96 години, ще прочета декларация от името на парламентарната група ГЕРБ СДС. Тя е по повод 96-тата годишнина от атентата в църквата „Св. Неделя“. Днес се навършват 96 години от атентата в църквата „Св. Неделя“ – най-кървавият в България и в Европа в продължение на десетилетия, дело на военната организация на На Велики четвъртък през 1925 г. загубват живота си над 200 българи, между които жени и деца, а повече от 500 са ранени. Тази жестока рана в българската история никога няма да зарасне. Извършен по времето на опело на генерал Константин Георгиев, убит на 14 април същата година от други дейци на комунистите. Основната цел на атентата е да бъде ликвидиран военният и политическият елит на страната ни и цар Борис III. Днес на тази черна дата ние от Коалиция ГЕРБ-СДС за пореден път осъждаме престъпленията на комунизма и призоваваме всички партии, парламентарно представени в 45-ото народно събрание, да направят същото. Ние вече внесохме предложение в Столична община да бъде изграден мемориал на жертвите на атентата в пространството пред църквата „Св. Неделя“. Поколенията трябва да знаят и да помнят. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Христов. Продължаваме с втора точка от дневния ред: от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 4 години. „Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събраниеРЕШИ: Създава Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 4 години. Временната комисия трябва да провери целесъобразността и законосъобразността при: - разпределянето на финансови средства от държавния бюджет с постановления или решения на Министерския съвет; осъществяването на дейността, включително приходите и разходите на държавните дружества „Автомагистрали“ ЕАД, „Монтажи“ ЕАД, „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, ДП „Държавна петролна компания“, ДП „Управление и стопанисване на язовирите“, „Български енергиен холиднг“ ЕАД и държавните енергийни дружества: „АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Електроенергиен

дейността на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД; - разходването на средствата по Националната програма „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по проект „Енергийно обновяване на българските домове“, от Международен фонд „Козлодуй“ – неядрен прозорец, от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД – Фонд на фондовете; финансирането на мерки за борба с епидемията от COVID-19 със средства от държавния бюджет, размера на помощта и спазването на разумни срокове за подкрепа за засегнатите от COVID-19 микро-, малки и средни предприятия; - сключването и изпълнението на концесионни договори, както и осъществяването на ефективен контрол върху концесионерите в защита на обществения интерес; възлагане, изпълнение и контрол на изпълнението на големи обществени поръчки; - осъществяването дейността на Националния осигурителен институт и разходите, които извършва за сметка на бюджета на държавното обществено осигуряване; ревизия на Националната здравноосигурителна каса; ревизия на Националната агенция за приходите (НАП) и на изтичането на личните данни на над 5 милиона български граждани от НАП; Сребърния фонд; Българската банка за развитие; участията на офшорни дружества в усвояване на публични средства; пенсионните дружества и тяхното състояние; търговските аташета; Фонда за пътна безопасност към Министерството на вътрешните работи; средствата, дадени през годините, за електронното управление и е-правителство; предоставянето на българско гражданство; програмите за модернизиране на армията; програмите за саниране; програмите за ремонт на язовирите; ВиК сектора; топлофикационните и ВиК дружествата; средствата за изграждането и ремонтите на пътища и магистрали, ВЕЦ-овете и тяхната собственост; средствата за преодоляване на последствията от COVID кризата и причините за отбелязаната в Република България най-висока смъртност в ЕС по време на пандемията; изплащането на допълнителни възнаграждения в администрацията и на възнаграждения за участия в бордове на държавни служители, в това число публично обявяване на лицата, които са ги разрешили и получили. Временната комисия събира информация и документи за установяване на злоупотреби или нарушения в дейността на горепосочените органи и предприятия и е длъжна да разгледа всички сигнали, постъпили до комисията, както и публично достъпни данни за нарушения. 3. Временната комисия трябва да изследва и анализира финансовите отчети, банкови и касови справки, разходни и други счетоводни документи на държавните органи, предприятия и дружества, с повече от 50 на сто държавно участие, на база на които установява има ли нерегламентирани разходи, получени ли са дължимите насрещни престации и надлежно събрани ли са държавни и фирмени вземания по договори, санкции и неустойки. 4. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата, направените констатации, установени нарушения и предложения за предприемане на съответни мерки от отговорните институции. 5. Временната комисия се създава на паритетен принцип – по трима народни представители от всяка парламентарна група. 6. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Предложението на парламентарната група „Изправи се! Мутри вън!“ е за създаването на Комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и на нарушения при изразходването на средства, на публични средства от Министерския съвет, от министерствата, от държавните органи, от държавните предприятия и от дружествата, които са с над 50% държавно участие за период от последните четири години. Искането за създаване на такава Комисия е продиктувано от нашия ангажимент към българските избиратели, които искат да знаят как са изразходвани средствата, които са събрани от техните данъци по време на управлението на Борисов, поне по време на неговия последен мандат. Несъмнено отговорът на въпроса: къде са парите, касае не само нашите избиратели – избирателите на „Изправи се! Мутри вън!“, а касае избирателите на всички политически формации, които днес са в българския парламент. Този отговор касае върховенството на правото, касае репутацията на България на най-корумпираната държава в Европейския съюз, резолюциите на Европарламента, на Държавния департамент за различни олигархични и други корупционни зависимости на членове на българското правителство и на управляващата класа. Резултатът от всичко това е видим: властта е необяснимо богата, а обикновените хора са обяснимо бедни – най-бедните в Европа, с най-ниски заплати и с най-ниски пенсии. Затова изпълнението и на нашата цел, с която „Изправи се! Мутри вън!“ е в българския парламент – именно да извадим мутрите от управлението на държавата, върви с показването на доказателства за закононарушения и за извършени престъпления по отклоняване на публичен ресурс. Всичко това трябва да бъде доказано документално и показано на българските граждани. Разбира се, с това ще бъдат ангажирани, след приключване работата на тази комисия, и съответните правораздавателни органи. Обхватът на Комисията предлагаме да обхване около 40 сектора с висок корупционен риск. Това са органи, ведомства, дружества, това са черни каси, в които правителството на Борисов през последните месеци обилно наливаше публични пари, обилно наливаше публичен ресурс.

на местни феодали, на лица, които са свързани с властта, на лица с двусрични прякори. Всичко това трябва да бъде показано на българските граждани и всички, които са вземали, а и тези, които са давали, трябва да носят своята отговорност. Ще покажем с тази комисия ценоразписа на скъпата клиентела на властта, защото цената на клиентелата я платиха обикновените български граждани, обикновените хора, фирмите и децата на обикновените хора. Всичко това минава първо през осветяване на схемите и на участниците в тези схеми. Във всяко едно ведомство, във всяко едно министерство, във всеки един орган, във всяко едно дружество с държавно участие

Имате някакъв проблем с осветяването на хората, които са източвали публичния ресурс, ли, госпожо? (Силен шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Какъв е Вашият проблем? Имате проблем с осветяването на злоупотребите или с похарчените пет милиарда в края на миналата година в черните каси на властта? Искам да кажа от името на „Изправи се! Мутри вън!“, че всеки български гражданин, който подаде сигнал в комисията, която ще създадем след малко, ще бъде защитен от българския парламент! На честните и почтени държавни служители им писна от схемаджийство, им писна не само от партийни калинки, назначени от управляващите, но и от корумпирани лица, отклоняващи публичен ресурс! Второ, осветяването на схемите минава през ясно вземане на страна. Няма по-голямо и по-малко зло, по-голяма и по-малка корупция! Всеки член на парламента, всеки представител на парламентарна група трябва да вземе страна,

заради отговорността, която ще се носи за всички, които участват в прикриването на отклоняването на средства през последните години! Защото над 200 хил. души останаха без работа, останаха без доходи, българският бизнес остана без подкрепа! АЛЕКСАНДЪР висши държавни чиновници си раздаваха бонуси, пари за коледни партита! Това трябва да бъде показано и това трябва да бъде заклеймено – „Пир по време на чума“! Ще извадим имената и на тези, които са давали, и на тези, които са вземали! На трето място, не просто ще бъдат осветени схемите и отклоняването на средства от държавната хазна, но усещането на властта, че няма кой да ги накаже трябва да бъде прекратено! Разбира се, парламентът не е трибунал, парламентът няма за цел да раздава присъди. Но парламентът ще покаже схемите, ще покаже отклоняването на средства, ще покаже свързаните лица във властта, ще покаже истината за автомагистрали, истината за енергийните дружества, истината за държавния ВиК холдинг, истината за Предприятието по управление на язовири, където потънаха стотици милиони левове на българските данъкоплатци! Ще покаже и незаконното разпределяне на средства от страна на Министерския съвет – пет милиарда лева в последните месеци на миналата година! Уважаеми колеги, само за седмицата след изборите – от 2 до 9 април, държавната хазна е олекнала с 200 млн. лв.! Двеста милиона лева по-малко

Ще проверим свързаните с властта фирми, които получаваха без търг и без конкурс големите обществени поръчки през черната каса на властта – автомагистрали. Ще проверим концесиите. Освен концесията на летище София, за която настояват колегите от „БСП за България“, и останалите концесии – как са давани, какви такси са събирани? Вярно ли е, че таксите, концесионните такси на първите трима концесионери са по-малко от печалбата на българската държава от всички концесии, взети заедно? Дали е вярно? Трябва да се носи отговорност. Наш дълг е да извадим цялата истина за корумпираното управление през последните четири години. Всички мръсни тайни и злоупотреби на властта трябва да станат ясни. Призоваваме всички български граждани, които имат информация за корупционни практики в съответните министерства, да подадат сигнали в комисията! Те ще бъдат защитени. Целта на комисията е не само чисти ръце, целта на комисията е започване на чисто на новата публична среда. Там място за непочтени представители на властта няма! Тези, които отказват да спазват правилата на законността и на почтеността, трябва да бъдат отстранени, защото това не е върховенство на морала, това е върховенство на закона, Времето! Времето!“) Българските граждани очакват от парламента истината! Българските граждани очакват да видят коя парламентарна група на коя страна стои – дали на страната на корумпираните, или на страната на българските граждани?! Скоро това ще стане ясно.

Благодаря Ви, госпожо Председател! След тази патетична политическа реч на колежката Манолова да преминем малко към конкретна работа. Първо, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи създаването на тази комисия и ще участва активно в нейната работа. Второ, предлагаме някои редакционни поправки, а и някои същностни. Например – това вече е предложение: в т. 1: „Създава временна комисия по ревизията“, предлагаме да бъде „по проверка за установяване“, тъй като българският парламент има право да контролира и проверява, но не е одитен орган, за да прави ревизии. Думата не е „ревизия“. Второ, в обхвата на комисията има допуснати фактически грешки, които могат да имат много тежки последици за българския бизнес климат. Конкретно: предлагам да отпадне изречението „Пенсионните дружества и тяхното състояние“. Защо? Да се мотивирам. Първо, защото пенсионните дружества са изцяло частни компании и българският парламент няма как да се занимава как да се занимава с проверка на частни компании. Второ, пенсионните дружества са собственост на много големи чуждестранни инвеститори. Само да спомена „Виена Иншурънс Груп“, белгийска голяма група – най-голямата белгийска финансова група, и така нататък, и така нататък. Не би трябвало да даваме такъв сигнал към големите инвеститори. И трето, но не на последно място, българските пенсионни дружества, доколкото в тях са парите на българските работещи, осигуряващи се лица, те са под контрол, бяха проверени два пъти веднъж от българския регулатор в така наречените екюари, или оценка на активите, и след това бяха проверени по методика на европейските регулатори, от европейските регулатори, и им беше извършен стрес тест при условия много по-тежки, отколкото стрес тестовете на пенсионните дружества. Резултатите от тези стрес тестове, тоест от тези проверки на активите, са известни на всички, и за наше щастие те бяха добри. Това констатира и европейският регулатор. Така че опасенията, че публичният ресурс в тези дружества не е регулиран, не е проверен, са напразни. Да, тези дружества работят с публичен ресурс, но им беше извършена такава професионална проверка от европейския регулатор, и то съвсем скоро. И няма нужда българският парламент да се ангажира с абсолютно несвойствена за него задача. Така че моето второ предложение е да отпаднат пенсионните дружества и тяхното състояние. Това се намира на втора страница в един от абзаците. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, няма да ни стигне едно поколение да поправим построеното от Борисов, нито един мандат да ревизираме кражбите и злоупотребите на това правителство. (Шум и реплики задачата ни по-малко важна. Нейните цели са правилни. Несъмнено нашите избиратели очакват това от нас. Обществените очаквания към тази комисия, тук се обръщам към бъдещото ѝ ръководство, ще бъдат огромни. Трябва да си даваме сметка, че тази комисия ще разследва изключително голям обем от информация. И тук искам да насоча вниманието Ви, колеги, защото в този момент еуфорията не е добър съветник. Има риск в стремежа си да разследваме всичко, да не разследваме накрая нищо! Поставените въпроси са важни и ние с колегите последователно четири години назад сме работили по тези теми. Ще подкрепим комисията и всички въпроси, питания и сигнали по тези теми, защото по всяка една от тези теми сме били активни, ще ги предоставим на колегите. Давам пример с държавното „Автомагистрали“. Предупредихме, че милиарди държавен ресурс се изливат в едно дружество с няколко буса, дузина работници и няколко дрона и после се разпределят без обществени поръчки в приближени до властта фирми. Сезирахме Европейската комисия, компетентните органи. Резултат нямаше. Нашата задача, естествено, е да дадем такава съдебна система на България, че виновните да получат отговорност, нашата задача като парламент е да осветлим всички тези процеси и да покажем на обществото какво е вършил Борисов в последните години. Ние ще участваме активно в този процес. Но Ви призовавам и за разум, защото пред тази комисия има и големи рискове, и големи предизвикателства. В тази връзка ние няма да се разпрострем, макар че стотици предложения можем да направим тук, но ще се фокусираме върху някои основни моменти, които според нас са много важни. В тази връзка правя процедурно предложение да се създаде в т. 1 ново тире със следния текст: „Сключването на всички сделки от предприятия и дружества с над 50% държавно участие на „Софийска стокова борса“ АД.

Благодаря, госпожо Председател. Любен Дилов, втори избирателен район – Бургас. Най-вероятно, госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа, групата на ГЕРБ-СДС ще подкрепи тази Но, четейки нейния текст, текста на проекторешението за нейното създаване и особено мотивите на вносителите, у мен лично вече, в лично качество, се пораждат две опасения. Едното е, че или този акт, който предстои да извършим, се прави изцяло с пропаганден характер, или не е добре помислен, защото мащабността на работата, която си поставяте, е такава, че тя няма как да бъде свършена в рамките на три месеца. Ето затова аз правя едно лично предложение, госпожо Председател, тази комисия да бъде постоянно действаща. Смятам, госпожо Председател, че трябва сериозно да се помисли какъв да бъде експертният състав, който ще обслужва тази комисия, защото само проверката на дружествата с държавно участие, по мои бегли изчисления, предполагат около 1100 сътрудници. Няма как в рамките на три месеца да изслушаме дори само управителите на тези дружества, камо ли да проверим сигналите, които ще постъпят от гражданите. Така че, ако това не е един пропаганден акт, защото другото ми опасение е, че е такъв акт, един простичък факт Вие създавате нов Министерски съвет. Вашите нови министри вадят всичко от чекмеджетата и виждат отлично какво се е случвало. Викат, не ги канят в Народното събрание, заповядват на управителите на фирмите с държавно участие да се явят и да докладват и след това, разбира се, дават на прокуратурата, на съда. Но добре, България е парламентарна република и всички Вие имате усещането за за дефицит на парламентарност. Нека да имаме парламентарна комисия, въпреки старата българска мъдрост, че искаш ли нещо да не се случи, създаваш парламентарна комисия. Нека да я направим, но нека да помислим за административния ѝ капацитет, за времето, за което ще работи, за мястото, където ще работи. Защото, колкото и да не искаме да си го кажем, ще трябва да работи в противния партиен дом, за който ще имам след малко допълнително изказване. Много Ви благодаря за вниманието. Тоест конкретното ми предложение е комисията да стане постоянна. Благодаря. Господин Дилов, това предложение може да го направите до 19 април в процедурата по изменение на Правилника. Виктория Василева за процедурно предложение. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 48, ал. 1 от Правилника на Народното събрание предлагам да удължим заседанието на Народното събрание до изчерпване на дневния ред. Благодаря Ви. Моля, гласувайте това направено предложение.

Против? Няма. Въздържал се? Един.

Господин Абровски, имате думата. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, бих искал и аз да направя едно предложение: към т. 1 – второ тире там, където изрично се изброяват част от държавните дружества, бих искал да се добавят „Напоителни системи“ ЕАД и шестте държавни горски предприятия. Благодаря. Благодаря Ви. Господин Георги Ганев. ГЕОРГИ ГАНЕВ (ДБ): Благодаря Ви, госпожо Председател. И аз, понеже съм напълно нов тук, да пожелая на всички колеги народни представители спорна работа. Явявам се, за да изразя позицията на „Демократична България“ по това решение. Ние подкрепяме създаването на тази временна комисия. Разбира се, не виждам никакъв проблем тя да се превърне в постоянна, което вече е въпрос на правилник, който тепърва ще се приема. Второто, което искам да кажа, е, че за нас тълкуването на т. 1 преди тиретата е разширително, тоест тези изброявания са примерни и става въпрос за абсолютно всички предприятия с повече от 50% държавно участие, но въпреки това и ние се присъединяваме към допълването на списъка. Във второ тире предлагаме да се добави „Терем“ ЕАД, „Търговия и снабдяване“ ЕАД, „Топлофикация-София“, през която минават стотици милиони левове всяка година, и към осмо тире да се добави „Към другите държавни органи и Комисията за финансов надзор, защото тя е надзирателят на всички тези съмнителни финансови потоци, които предполагаемо ще установи комисията. Дай боже, да не установи нито едно нарушение, но за съжаление, имаме съмнения. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на ГЕРБ-СДС категорично ще подкрепи тази комисия.

През това време управляваха така наречените партии на статуквото. За мен това са системните партии, които 30 години, са на терен и носят своя кръст, включително и Съюзът на демократичните сили, които представлявам. Но понеже имаме колеги, които за пръв път влизат в парламента и искат да започнат на чисто, аз предлагам периодът да бъде десетгодишен. В този период ние имаме три управления на господин Бойко Борисов. Първият той управлява с подкрепата на Синята коалиция, тоест ние сме участвали в неговата подкрепа. Второто правителство беше с подкрепата на Реформаторския блок, където имахме наши министри, включително и Съюзът на демократичните сили имаше министър. Аз смятам, че господин Христо Иванов като тогавашен министър на господин Борисов –нямаме нищо напротив, да ни проверят. Ние не се притесняваме от проверки. Третото правителство беше пак на господин Борисов с патриотични формации, пак така наречените системни партии. Нека да бъде проверено и то. Нещо друго – ще бъде проверено и правителството на господин Пламен Орешарски, което беше подкрепено от БСП и ДПС, и аз съм сигурен, че те нямат притеснения за това да бъде проверено. В този смисъл нека да гласуваме десетгодишен период за проверка на всичко, което се е случвало в България

Госпожо Капон, имате думата. Благодаря Ви, госпожо Председател. Честит празник на всички юристи! Аз искам да кажа на господин Цонев, че е абсолютно прав, и ние приемаме като вносители това да е проверка. Разбира се, има ред, по който могат да бъдат проверявани пенсионните фондове. И съответно искам да направя едно допълнение към колегата от „Демократична България“, че Комисията за финансов надзор винаги може да бъде изслушана от Бюджетната комисия в парламента – има ред за това, и може да бъде проверявана по всяко едно време, което сме правили дълги години. Само за да разширим обхвата, като свършим, приемам, че 10 години е много добро предложение от страна на господин Христов, но да свършим първо четирите години и ще минем след това на следващите десет. А що се отнася до разширението на дружествата, предлагам да допълним: „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, ПУДООС и още, което искате. Абсолютно съм съгласна с господин Дилов – ще ни трябват много хора, ще трябва работа, макар че се вижда, днес в петък нямаме никакъв проблем да работим. Затова сме дошли. Ще работим, докато свършим дневния ред. Така че не се притесняваме от това. Всички останали комисии могат да подкрепят тази комисия и през Комисията за бюджет и финанси, и през Икономическата комисия. А нека да не забравяме за парламентарната република. Ние имаме контрол и проверка, но има други функции в държавата и те са тези, които ще ги направят. А там хората работят и администрацията би трябвало да е добра. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо, упълномощен съм да кажа, че нашата парламентарна група ще подкрепи предложението за Постоянна комисия. Второ, ще подкрепим и предложението – очевидно, то ще бъде прието от Народното събрание съгласно Правилника да бъде определено като проверка, а не като ревизия. На трето място, съгласни сме, че трябва да се внимава за това как ще формулираме проверката на пенсионните дружества. Ние по скоро трябва да проверим отношенията между държавните институции и дали те изпълняват своите функции по регулирането на частните пенсионни пенсионни фондове, а не на самите фондове, тъй като това има сериозно значение. Освен това предлагаме да бъдат включени две дружества, които са безспорни, тъй като първото – не дружество, а първата държавна институция, която не знам защо е пропусната и тя е много важна, това е любимата на целия български народ Държавна комисия по хазарта, която беше закрита от правителството с надеждата, че ще бъдат заметени следите. Но нали самото правителство призна, че няма 700 млн. лв.? А нашата задача е да видим по отношение на бюджета и фискалния резерв, не само по отношение на разходите, но и по отношение на приходите, така че задължително Държавната комисия по хазарта, която – самото правителство призна, че не са влезли в бюджета 700 млн. лв. И ако някой от членовете на тези комисии, от държавните органи, министри на финансите досега са имали здрав сън, нека да се притесняват, защото Комисията ще изисква от държавните институции да направят пълна проверка защо е закрита Комисията, къде са тези хора в момента, каква отговорност ще носят за тези 700 млн. лв. И на второ място, да включим Агенция „Пътна инфраструктура“, през която са минали десетки милиарди лева, в това число и прословутата тол система. Спомняме си всички колеги от Бюджетната комисия как колегите от ГЕРБ обещаваха, че ще влизат по 800 млн. лв. годишно от тол системата. Първо, тя струва три пъти по-скъпо и, второ, шест – седем пъти по-малко средства засега влизат в бюджета. Така че нека да допълним с тези два изключително важни обекта обекта за проверка и да кажем, че да – обектите са много, необходима е много работа, но тя ще бъде свършена от специализираните държавни институции под контрола на българския парламент и, разбира се, с приоритети – да започнем със сделките, които са нанесли според нас най-голяма вреда на бюджета. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Гечев. Господин Владислав Панев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Бих искал да добавя към новото второ тире на първа точка – след шестте държавни горски предприятия и държавните ловни стопанства, а към трето тире а към трето тире – след „Минпроект“ ЕАД да добавим също така Националната компания „Железопътна инфраструктура“, както и Холдинг „БДЖ“. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За да бъдем и ние в духа на новото време и на революционното настроение, ще направим някои предложения също за допълнение към списъка с разследвания. Предлагаме да бъдат включени и Националният институт по метеорология и хидрология, Институтът по неорганична химия към и Изпълнителната агенция по лозата и виното. Наздраве!

В духът на увеселение, който успяхте да внесете, в тази мрачна тема, да добавим и Агенцията по храните, по която също обилно се работи и се източва. Имаше един червен представител преди години, може би господин Биков още е бил на училище, който искаше да поеме вината заедно с мезетата. Току-що повторихте неговия мрачен опит. Честито, другари от ГЕРБ! (Ръкопляскания Други изказвания? Госпожо Нинова. Уважаеми народни представители, както вече чухте, нашата група ще подкрепи Комисията, но не само това.

както и многократно се занимавахме с проверка и разполагаме с достатъчно информация за състоянието, стопанисването и управлението на язовирите. Многократно се занимавахме с енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и разполагаме с достатъчно материали от проверките за санирането. Много дълго – в продължение на години, се борихме за концесията на летище София. И не само това – сигнализирахме за нея европейските институции, българската прокуратура и разполагаме с техните анализи по тези въпроси. Не само това, но разполагаме с Доклада на Сметната палата за проверката за харчове на Министерския съвет извън националния бюджет и констатациите по отношение на това – правилно ли е такова харчене по Закона за публичните финанси. Добавям – 11 сигнала до Главна прокуратура за корупционни сделки, свързани с тези дружества, които фигурират в списъка. С всичко това разполагаме – той е нашият труд за четири години. Ще го предоставим на Комисията и ще се включим активно. Но имаме и някои някои съображения или мотиви, или въпроси, които е добре отсега да обсъдим. Уважаеми колеги, за да не разочароваме българските граждани, които отдавна очакват тази ревизия и справедливост, не Ви ли изглежда малко нереалистично за три месеца да проверим четиригодишно управление и над колко – сигурно, вече с добавките 50 огромни обекта и дружества, и концесии, и така нататък. Само предупреждавам, тъй като очакванията са много огромни, тъй като обещанията ни са много големи, да не остане накрая разочарованието и от това мнозинство, и от новите партии, и от нас, които четири години се борим. Имайте предвид, че това е много работа и сериозна работа, така че може би превръщането на тази временна комисия в постоянна е добро решение. И следващото нещо, което ще направя е като предложение към решението. Уважаеми народни представители, докато правим всичко това и докато три месеца се занимаваме с това, сегашният Министерски съвет най-вероятно ще продължава да управлява държавата с всичките регулаторни органи, макар и да са в оставка и макар и да е приета. Такъв е законът. Само на последното заседание на Министерския съвет на Борисов се раздадоха седем концесии за по 35 години: за подземни богатства, за строителни материали, за плажове. Това ще продължи през тези три месеца, докато ние се занимаваме с ревизията. Тези концесии за 35 години – знаете ли за каква концесионна такса на България са? Един милион и половина лева годишно! И така, за да не допуснем, улисани в еуфорията сега, работейки за ревизията, да допуснем този модел да продължава да се окопава, да краде и да съществува през тъканта на държавните институции, дружества и всичко, което се сетите, внасяме предложение в два варианта – каквото се съгласи залата, тъй като виждам, че тези дни решаваме всичко ад хок. Едното предложение е: парламентарната група на „БСП за България“ прави предложение в Проекта на решение, внесено от колегите, да се добави т. 2 и тя да е мораториум. Звучи така, ще го прочета буквално: „До избирането на нов Министерски съвет Народното събрание налага мораториум върху отдаването на концесии, продажба на държавни общински болници и назначения в държавната администрация, регулаторните органи и предприятията с над 50% държавно участие.“ Предлагаме това да бъде т. 2 България“), ще Ви предоставя и точния текст. Само няколко думи за мотивите. Уважаеми колеги, не знам дали знаете, но ние идваме от различни райони в страната и няма как да не знаем реалното състояние на държавата. В момента общински болници са на масата за продажба – поне няколко, и ще приключат, докато ние проверяваме ревизията, за четири или десет години назад. В момента текат конкурси в държавни регулатори, в болници, в училища, в читалища, шефовете на библиотеките сменят в момента – дотам са стигнали. Удължават срокове на независимите регулаторни органи, които са с мандат, назначават нови хора. Тези хора ще трябва да ни дадат информация, какво е състоянието на дружествата. Мислите ли, че ще я дадат добронамерено новите ръководства? Знаете ли какво става в енергетиката в момента? Всичко се подменя. Затова моля, помислете и приемете предложението ни. Така както ще стартираме тази проверка, да наложим мораториум върху този кабинет за определени сделки и харчове до избирането на нов Министерски съвет, когато и да е той. Второто ни предложение е, ако залата не приеме този текст в това решение, ние сме го подготвили с необходимите подписи, внасяме си го в Деловодството, както си е редът, и ще го гледаме вероятно другата седмица, когато ръководството на парламента го разпредели. Но нашето първо желание е да ни подкрепите сега, за да не губим време. Защото една седмица, две седмици може да се окажат значими за нашите намерения за проверка и ревизия на управлението на Борисов. Благодаря Ви за

Както стана ясно, ГЕРБ-СДС ще подкрепят тази комисия, и то с голяма радост. И ще Ви кажа защо. всъщност ще установим колко работа е свършена през последните години. Неслучайно поискахме този период да е 10 години. Освен да се направи паралел на различните правителства – било то служебни, било то редовни, в крайна сметка да се даде още един по-голям паралел колко наистина полезни и хубави неща за държавата се направиха. И колкото и да не искате да го признаете, аз съм сигурен, че някъде дълбоко в себе си го осъзнавате. Нямам търпение тази комисия да заработи. Друг е въпросът колко сте искрени. Вчера в първия работен ден някои от политическите групи, всъщност политическата група, от която зависи дали ще има, или няма да има правителство най-вероятно, най-свободно заявява, че този кабинет – или по-скоро, извинявам се, този парламент – ще има много кратък хоризонт на действие: „Някъде около месец.“ Цитирам. Как тогава си представяме тази комисия дали ще е три месеца, шест месеца, година, две, постоянна? Всъщност ще излезе с някакъв що-годе обективен доклад. За мен целта е единствено и само следната – и трябва да си го кажем, да имате много точен план, по който се движите, и той е следният: промяна в изборните правила, тази комисия, която всъщност няма за цел да установи нещо обективно – неслучайно колегата Биков направи тези предложения, защото това е абсурдно една такава комисия, при положение че има и контролни органи, и то не един-два, да свърши и да играе ролята на съд, и да издава присъди. Това няма как да се случи. ГЕРБ винаги е подкрепяла всяка една такава комисия, която се е създавала – и по времето на миналия парламент всичките предложения на БСП, които са правени в този посока, за проверка, за даването на Сметната палата на определени дружества, винаги сме ги подкрепяли. Когато управляваш публични дружества, когато управляваш публични финанси, задължително трябва да има контрол – било то парламентарен, било то от гледна точка на всичките контролни институции. Но когато го правиш с друга цел, когато искаш да извлечеш някаква политическа полза, хем, от една страна, имаш много къс мироглед на управление, хем, от друга страна, искате всичките тези дружества – сигурно над 50 на брой, да установите някакви факти и обстоятелства, които няма да направите, и помнете ми думата, няма да направите. Просто искате да викате някакви хора, да викате съответните примерно директори на дружества. То само за да ги викнете тези шефове на дружества, няма да Ви стигнат тези три месеца, а информацията, която ще дойде в тази комисия, включително и сигналите, които очакваме да дойдат, това ще бъде колосална информация. Това е работа сигурно за 10 години. И хем, от една страна, искате да сте с много кратковременно действие, хем, от друга страна, просто лъжете избирателите си и хвърляте прах в очите им и нищо повече. Нищо повече! Преди малко, понеже имахте декларации за това и сте загрижени за здравния статус на населението и развитието на пандемията в момента, Вие вместо първите Ви законопроекти, вместо първите решения, които внесете тук да бъдат именно какво по-добре и по-добро бихте дали на българското общество като решение на тези въпроси, свързани със здравето, с икономиката, с финансите, ако щете и със здравното и психическо състояние на хората, а Вие се занимавате с това да правите шоу, Вие се занимавате с това да унижавате. Добре, направете го. Ваша воля. Имате си мнозинството, но хората ще го оценят. Вместо Вие тук днес да кажете: вижте какво, правим правителство, имаме еди-какъв си екип, ние по-добре от ГЕРБ може да направим първо, второ, трето, четвърто. Излезте и го кажете. Стига сте се крили, стига сте се крили. (Ръкопляскания

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Поздравявам Ви с избора! Честитя празника на всички юристи! Репликата ми се състои в следното. Разбира се, насочена е към господин Ненков и това, което каза, но и като цяло към групата на ГЕРБ-СДС в този парламент и коалицията на ГЕРБ в миналия. В какво се състои тя, господин Ненков? Казахте, че се радвате, че се създава такава комисия и ще я подкрепите – това е чудесно. Подкрепете я, работете сериозно вътре и ако работите сериозно, ще установите нарушенията, това е ясно. Но другото, което е ясно, само че Вие с витиевати фрази се опитвате да заблудите цялата зала, а всъщност аудиторията, обществото в България, е следната, че Вие приемахте предложения, но не всички – от страна на единствената опозиция в миналия парламент БСП, да има създаване на временни комисии, това го приемахте, но не всички предложения, но все пак приемахте, само че, господин Ненков, Вие слагахте председатели на тези комисии Ваши хора. А как Ваши хора ще проверяват Вашата си власт? И това Ви беше практика, и Вие го знаете. И за да довърша примера ще Ви кажа в репликата си. Господин Ненков, аз бях част от една такава Временна комисия. Господин Биков беше председател – седи до Вас. Тази Временна комисия беше за установяване истините и фактите, уважаеми дами и господа, около спиране на сигнала на Програма „Хоризонт“ на Българското национално радио. И знаете ли, тогава председателят на Временната комисия, който е член и на Комисията по култура и медии в миналия парламент, се подписа – господин Биков, под доклад, който установи, забележете,

ЧЕНЧЕВ: Приключвам, госпожо Председател, едно изречение. Много скоро Вашата група ще е половин на брой, защото другата половина ще гласува само и единствено на етажна собственост. (Шум и

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Ченчев, тежестта, която тази трибуна Ви дава, когато излизате да говорите, аз ще заявя следното. Това, което казахте, първо, не е вярно. Много комисии, които са се създавали във времето, когато ГЕРБ са имали управляващо мнозинство, са били на паритетен принцип, точно за да няма превес на управляващата партия. Аз ще си направя справката и специално ще Ви я дам, за да се осведомите с нея. Що се касае до другото – за тежестта на тази трибуна. Аз съм парламентарист от не малко години сигурно вече и вярвам в тази институция. Казах и преди малко и сега ще повторя: парламентът безспорно трябва да играе тази роля. Той трябва да контролира, той трябва да прави проверки, но той не може да бъде съд. Не може в самото заглавие на решението, което е внесено, да се произнася присъда. Ами, ако няма установени нарушения? Как може предварително да кажете от тази трибуна, че има, един вид, да открием нарушенията? Сигурно има нарушения! Затова има все пак разделения и на властите, и като се кълнем в Конституцията трябва все пак да спазваме и Конституцията, и законите, а те именно регламентират това разделение. И пак повтарям, вярвам, че всеки един управляващ, който разполага с публичния ресурс, трябва да бъде подложен на контрол и който не си е свършил работата, трябва да носи отговорност. Няма нищо лошо в това. Това е правовата държава. Но без съд и присъда не става. Това е на площада. Тук е парламент.

господин Ченчев явно е забравил изобщо доклада на тази временна комисия какво беше констатирал. На тази Комисия заместник-председател беше господин Александър Симов от БСП. В доклада беше посочено много ясно, че сигналът на Радиото е бил спрян неправомерно. По този случай имаше и прокурорска проверка и в крайна сметка прокуратурата и съдът са тези, които би трябвало да се занимават със съдебната част на този казус. Държа да подчертая, че в Комисията този доклад беше приет с с почти пълно единодушие, като дори колегите от БСП, които бяха длъжни да бъдат против по някакъв начин, гласуваха с „въздържал се“. Така че господин Ченчев или не помни, или послъгва. Аз в предишния парламент цитирах Николас Гомес Давила, ще го цитирам и в този парламент, защото сме в началото: „Социализмът не винаги убива, но винаги лъже.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Тъй като имаме още доста точки, аз предлагам, ако времето е изчерпано, да се ориентираме към преустановяване на

И второто ми предложение е по отношение предложението на госпожа Нинова за мораториума. Нашата група вероятно ще подкрепи този мораториум, но предложението ни е следното: втория вариант госпожа Нинова да го внесе, за да можем редакционно да го обмислим. Има много неща – важи ли за служебния кабинет, не важи ли? Важи ли и за кои – за започнати процедури, докъде са докарани, за кои и така... Тоест трябва да видим за какво става въпрос и другата седмица да го гласуваме. Моето предложение е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

мораториум по отношение действията на действащото в оставка правителство. Нашата позиция е, че ако се обсъжда мораториум, той трябва да се обсъжда с отделно решение, тъй като има изключително важни въпроси, включително и конституционни въпроси, които могат да бъдат поставени, а и досегашната практика на парламента е винаги, когато е налагала мораториуми, това да е ставало с отделни решения, голяма част от които оспорвани пред Конституционния съд. В крайна сметка предметното поле на решението, което ще гласуваме след малко, е за създаване на Временна комисия с нейни конкретни правомощия, а не за налагане на мораториум. Така че нашето предложение е

Имаше серия предложения, колеги, които бяха за допълване на списъка, така както е изброен в тиретата на точка първа и въпреки всичко не сме изчерпателни. От друга страна, имаше основателно повдигнат въпрос, че това е такъв голям обем работа, за който няма да стигнат много месеци и работа на тази комисия до края на един пълноценен парламент. Ясно е, че Комисията ще започне, ако я създадем, с някакви приоритети, ще работи, докъдето може. Предлагам Ви да излезем с една лека редакционна маневра от ситуацията, която подсказа колегата Ганев.

няма нужда от никакво допълване тире по тире, защото още ще стигнем до „Терем“, до ВМЗ – Сопот, до каквото си искате. И всъщност това ни решава въпроса с всички допълнителни предложения, които могат да бъдат и нови, постъпили в самата Комисия, с оглед на заявителските материали, които ще постъпят там. И да остане да гласуваме, ако приемете тази редакционна поправка, само: темата с пенсионните дружества и евентуалното им отпадане от осмо тире, въпросът, който постави колегата Дилов, Комисията да е постоянна или временна, въпросът, който постави колегата Христов, да се изследва 10 години назад или не. Благодаря Ви, госпожо Дончева. Други изказвания? Преминаваме към гласуване. Започваме от предложението на народния представител Йордан Цонев в наименованието на решението и в точка първа думата „ревизията“ да се замени с „проверка“.

Моля, секретарите да помагат при определянето на резултата. Против? Няма. Въздържал се? Един.

няма, въздържал се – 1. Второто предложение на господин Цонев е думите „пенсионните дружества и тяхното състояние“ в осмо тире да се заличат. Моля, гласувайте.

от предприятия и други с над 50 на сто държавно участие на „Софийската стокова борса“ АД“. Моля, гласувайте.

205, против и въздържали се няма. Преминаваме към следващото предложение на Георги Ганев

Госпожо Председател, колеги! Аз се извинявам, че вземам думата пак, но да улесним работата. Това, което предложи госпожа Дончева, да го подложим на гласуване сега,

да подложим на гласуване сега предложението на госпожа Дончева и ако то се приеме, другите предложения стават безсмислени, защото автоматично всички влизат в обхвата по силата на текста, който тя предложи. Добре, преминаваме към предложението на госпожа Татяна Дончева – в точка едно в текста преди първото тире думата „при“ се заменя с „като например“. Моля, гласувайте.

въпреки че излизат много според мен.

Уважаема госпожо Председател, процедурно предложение за прегласуване, защото може би част от колегите не са разбрали какво гласуваме. Ние предлагаме да не се проверяват четирите години, а да се проверят последните десет години. Това предлагаме ние! Искаме да се уверим, че съзнателно са гласували всички колеги тук за това, че само последните четири години им се струват съмнителни. Другите явно са били наред, сега са се породили съмнения само за последния мандат. Това искаме да разберем с едно ново прегласуване и с тази мотивация. А иначе, ние сме готови да бъдем проверени в последните десет години абсолютно всичко, което кажете. Готови сме да Ви отговорим.

Моля за резултата.

Първо, искам да поздравя новия председател на Народното събрание и всички колеги, които са тук новоизбрани. Честито! Смятам, че всички, които сме тук, сме се заклели да служим в името на нашата Република България. Обръщам се към председателя на Народното събрание, който имам честта да познавам отдавна като един огромен професионалист.

ние ковем в момента, искаме да започнем на чисто, искаме да направим ревизия на държавата, не може такива важни решения да бъдат взимани с броене от... пак – уважение към квесторите, уважение към всички, които броят, но искам да кажа, че, няма да цитирам, видях колеги, които гласуват два пъти – един път „против“, един път „въздържал се“. Това внася... (Шум и реплики вдясно.) Мога да цитирам. Ако искате, мога да цитирам, но няма да го направя от уважение към колегата. Тук трябва да се уважаваме. След това бих искал да се обърна към всички Вас, които искате тази държава да започне на чисто, искате да направите ревизия. Аз се обръщам към моите колеги най-доброжелателно, с най-добри мисли искаме да започнем на чисто, какъв е проблемът да бъде направена примерно ревизия на 10-годишното управление? И тук всички, които пледират – от улицата, от площадите и така нататък, колко държат на това да имаме чистота в отношенията, да има ревизия. Чудесно, но нека тази ревизия, нека тази озлобеност, да я оставим отвън. Тук вече сме дошли да работим.

по всички нарушения – здравни инструкции, да работим 200 човека на 40 см разстояние, ако се вземе това решение, окей, нека да го вземем това решение и да поставим електронната система. Защото аз, ако попитам кой как е гласувал, защото всеки тук представлява избирателния си район, всеки тук представлява хората, които са гласували за него, включително поименно са гласували за него, да видят кой как е посочил своя глас, в случая – говоря конкретно за ревизията. искам да се обърна пак към Вашето ръководство, защото много хора в предния парламент, които бяха тук, казваха, че няма прозрачност. Ето, ние искаме прозрачност да има, искаме с името си всеки да гласува. Затова аз се обръщам към Вас, към ръководството, искам това ръководство да вземе решение – ако ние ще продължаваме да работим тук, в тази зала да бъдат монтирани съответно екраните, всеки един от нас да знаем как е гласувал. Защото, когато поискаме разпечатка... ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. Дайте ми възможност да завърша. Когато аз поискам... (Реплика от ДПС.) Това не е реплика, колега, това не е реплика. Искам да знам кой как е гласувал, защото нашите гласувания

Във връзка с направеното предложение от господин Иванов, мога само да обясня – предприети са всички действия, системата ще бъде монтирана до неделя, тоест на 21-ви, в сряда, ще работим със система и монитори.

обръщам се към Вас с цялото си уважение. Като пръв между равни много Ви моля, като човек, който вече четири години стои в този парламент, влезте си напълно в ролята. Няколко пъти днес обявявате спиране на разискванията, след това се дава дума, тук влезе, както каза сполучливо господин Бабикян, един притичващ министър, да ни охули и си отиде, без да чуе какво мислим ние. Сега също

Продължаваме нататък. Предложение от госпожа Нинова за нова точка втора, която гласи: „До избирането на новия Министерски съвет се налага мораториум върху отдаването на концесии, продажбата на държавни и общински болници и назначенията в държавната администрация, регулаторните органи и предприятията с над 50 на сто държавно участие“. Останалите точки се преномерират. Моля, гласувайте.

Как да няма кворум? Уважаеми български граждани, започна се! Еуфорията от вчерашната ситуация за голям анти-ГЕРБ фронт трябва да започне да стихва очевидно. Видяхте ли какво се случи току-що? Новите партии „Има такъв народ“, „Демократична България“ и „Изправи се! Мутри вън!“ не пожелаха ревизия за последните десет години. (Шум Вие няма за какво да се радвате, Вие си отивате. Вие си отивате! Въпросът е другият, големият, принципният. Същите тези партии не подкрепиха предложението на БСП за мораториум върху действията на правителството на Борисов. Защо бе, колеги?! (Силен шум.) Нашата, уважаеми български граждани, на БСП работа, както и вчера казах, се оказа най-лесна и най-ясна. Защото в политиката най-важно е да си принципен и последователен и каквото си казал преди избори – да го изпълняваш след избори, и каквото кажеш в опозиция – да го изпълняваш като управляващ. Ние, БСП, сме за ревизия на това управление за последните му 11 години. И ние сме за това сега и веднага да му се наложи забрана на Борисов да продава държавни и общински болници и да раздава концесии на парче. Бяхме против това преди 4 април и днес сме против това. Ето това е истинска партия, която работи в политиката на базата на принципи, честност и прозрачност! Моля за прегласуване. Обратно процедурно предложение. Първо, това, което казахте, госпожо Нинова, няма никаква връзка. Има процедурно предложение

Господин Цонев, какво е Вашето предложение? ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Госпожо Председател, поисках процедура по начина на водене във връзка с предложението за прегласуване. Когато се прави предложение за прегласуване, не се казва какви мнозинства и кой против какво е гласувал, първо, а се казва защо се иска предложението за прегласуване. Второ, абсолютни неистини се казаха. От тази трибуна казахме, че подкрепяме предложението за мораториум, но не сега и веднага – сега и веднага може само вкъщи. И ще Ви кажа защо, защото е абсолютно непрецизно предложението и се постарах да го обясня, и колегите го подкрепиха. Всички сме за мораториума, но сега и веднага, Сега и веднага, ако искате, ще правите точни предложения, защото в предложения за създаване на временна комисия да вмъквате като точка „Мораториум“, това е принос в българското право и законодателство.

Който е за, моля да гласува.

22. Продължаваме нататък. По начина на водене. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз лично се изненадах от начина, по който направихте воденето преди гласуването, защото разрешихте уважаваният от мен господин Цонев да се изкаже по начина на водене, но не позволихте на БСП, Защото очевидно ние ще бъдем опозиция на едно ново мнозинство, което е очевидно. Искам да излязат от тази трибуна и да си кажат на кого му тече концесията в момента в Министерския съвет!

Продължаваме, има още предложения. Постъпили са предложения от Румен Гечев, Пламен Абровски, Владислав Панев, Георги Ганев, Тома Биков във връзка с приетото вече предложение за примерното изброяване. Държите ли да бъдат гласувани, или ги оттегляте? ИВА МИТЕВА: Добре. В такъв случай всички предложения сме ги изчерпали. Преминаваме към гласуване на цялото решение заедно с приетите вече предложения. Моля, гласувайте!

От името на коалиция ГЕРБ-СДС предлагаме в току-що сформираната комисия членове да бъдат Дани Каназирева, Маноил Манев и Тома Биков.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, за членове на комисията от „Движението за права и свободи“ предлагам народните представители Йордан Цонев, Сергей Кичиков и Адлен Шевкед.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, както стана ясно – в десетгодишен мандат, в тази зала има един човек, който има капацитета да се справи с тази задача, така че предлагам Мая Манолова за председател на комисията

Благодаря. Госпожо Председател, моята процедура е за разделно гласуване на състава на комисията и на председателя. Благодаря.

Моля за гласуване предложението, направено за Мая Манолова за председател на Комисията.

от вицепремиера Томислав Дончев, че министър-председателят е в отпуск, считано от 16 април 2021 г. Вносителят иска ли думата?

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Очаквано Борисов – премиерът-беглец, генералът-беглец, за трети път от началото на парламента избяга да се яви пред народните представители: вчера при полагането на клетва от 45-ото народно събрание, после, след внасянето на искане за изслушване, в което да докладва за готовността на правителството по Плана за възстановяване и устойчивост, и днес, когато се обсъждаше

как го унижаваше и как се гавреше с него! Но сега има нов парламент и ново ръководство, които имат амбицията да върнат достойнството на парламента и една от стъпките на връщане на достойнството на парламента ще бъде довеждането на премиера Борисов тук, ръкопляскания от ИСМВ.) Последният човек, който има право да се възмущава, е госпожа Караянчева, която участваше активно в опозоряването на 44-тото народно събрание. Засрамете се и мълчете! отдясно) четири години Борисов да се гаври с парламента! Предлагам Проект за решение, който съм внесла в Народното събрание, но тъй като… Но тъй като Борисов си взе отпуск днес, тоест ние имаме премиер в оставка и премиер в отпуск едновременно – този, който гонеше европейските лидери с 200 км, сега бяга с 200 км от българския парламент. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Утре ще бяга с 200 км от българския народ! Предлагам следното решение, което да бъде гласувано от Народното събрание, което съм внесла в Деловодството, но което ще представя на народните представители: „РЕШЕНИЕ за задължаване на министър-председателя Бойко Методиев Борисов да представи Националния план за възстановяване и устойчивост пред Народното събраниеНародното

Задължава министър-председателя Бойко Методиев Борисов да представи предложенията и мотивите в Националния план за възстановяване и устойчивост,

Готовността на правителството за представяне на Плана по т. 1 на Европейската комисия за оценка в срок до 30 април 2021 г.“

Предлагам Народното събрание – и, второ, докладването на премиера Бойко Методиев Борисов

Предлагам Народното събрание да реши да бъде задължен Борисов да се яви тук – тук! – във вторник, в 9,00 ч. и да докладва за готовността на правителството за Плана за възстановяване и устойчивост.

че във вторник няма заседание на Народното събрание, Борисов да бъде извикан за докладване пред парламента в сряда, в 9,00 ч.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Мисля, че до създаването на нов правилник на 45-ото народно събрание сме длъжни да изпълняваме Правилника към днешна дата. Внесено е официално предложение, което е подписано. Затова считам, че това, което беше изчетено тук, първо, е абсолютно нарушение на Правилника. Второ, което искам да вметна. Аз се обръщам към всички колеги тук: не може с такава злоба, с такава жлъч от тази висока трибуна да се говори за министър-председател. Това е олицетворение на ръководството на държавата. Аз се обръщам към Вас, госпожо Председател, която добре познавате Конституцията: не може от тази трибуна министър-председател или народен представител да бъде обиждан с всякакви епитети. Нещо повече, аз се обръщам към Вас, госпожо, не искам да цитирам Ваши думи за това преди колко години в какво се заклехте. Вие се заклехте в името на Вашето здраве – тук ще спра, за да спестя думите, и Ви моля: недейте с такива обидни думи, с такава жлъч, с такава мъст. Повярвайте ми, че всеки, който таи такава злоба, жлъч и мъст, в крайна сметка знаете ли какво се случва? Аз съм лекар и ще Ви кажа:

ИВАНОВ: Да. Аз също Ви моля, госпожо Председател, да си влезете във функциите и когато се нарушава Правилникът, да отнемате думата от тази трибуна. И да завърша. Тъй като аз смятам, че Вие дадохте възможност тук на преждеговорившия да обижда целия Министерски съвет и съответно нашия министър-председател, освен това да цитирам хора, които тук са юристи и претендират за висока юридическа култура, че когато един министър-председател е в оставка, по Конституция, значи примерно, когато е в своето действие, може да бъде извикан тук, да му бъде поискана оставката, но когато той е в оставка, аз не виждам начин и форма, която тук беше цитирана. Така че нека да не изменяме и да не измисляме нови закони.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Струва ми се, госпожо Председател, че вчера всички, които Ви избраха, имаха ясното съзнание, че ще се справите със ситуацията в пленарната зала и с приложението на Правилника – действащия, такъв, какъвто е. Виждам, госпожо Председател, че вече часове наред

Знам, че от два дни, колеги, сте тук, но нито сме на площада пред Министерския съвет, нито целите Министерския съвет с риби, бесилки и всякакви други неща. (Шум и

Ако днес вече е забравено от всички Вас, които демонстрирате тотално неуважение не само към правилата, но и към личностите – без значение кои са те и без значение на какви постове са, то настоявам, госпожо Председател, Вие да се намесвате във всеки случай при обида към народен представител или член на Министерския съвет в оставка и да въведете ред в тази зала. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Когато не можеш да кажеш за какво си, се обединяваш в различни тѐзи против кого си. Оттук, от вчера, от тази трибуна не чухме нито какво ще правим със здравеопазване, нито какво ще правим с икономика, едни искат мажоритарни избори, други не искат. Скъпи приятели! Вие сте се обединили около една обща теза: всички да мразим Цвета Караянчева. (Смях и реплики от

Госпожо Председател, колеги народни представители! Преди малко чухме от уважавания господин Иванов, че в момента, в който министър-председателят си подаде оставката дори може да не отговаря на питанията от пленарната зала. Може да не се явява в пленарната зала, както е правил досега, но на по-голямо основание. Напротив, точно това беше тезата. Аз като юрист в Деня на Конституцията и на юриста много ясно трябва да кажа, че министър-председателят е длъжен винаги да се появи в Народното събрание, когато бъде поискано това.

Парламентаризмът не се суспендира, когато правителството е в оставка. Ние във всеки един момент можем като народни представители да изискваме появата на всеки министър, включително и на премиера в пленарна зала и той е задължен по силата на Конституцията и на Правилника да се яви. В други парламенти, трябва да кажа, има и санкции, икономически санкции, глоби за така нареченото неуважение към парламента. Това може би е една добра идея, която да вкараме в новия правилник (ръкопляскания за министри, премиери, шефове на държавни ведомства, които отказват да се явяват в парламента и блокират парламентарния контрол. Благодаря Ви. Уважаеми дами и господа! Понеже виждам, че градусът на емоциите твърде много се вдигна, това наистина в много моменти във всяка една професия, включително и в тази изключително отговорна и задължаваща професия на парламентариста, не е добра идея. Нервите никога не са добър съветник. Още по-малко добър съветник са нервите, когато преминават в проклятия. Господин Лъчезар Иванов, много Ви моля не кълнете от трибуната на Народното събрание госпожа Манолова. Вие сте джентълмен, Вие сте интелигентен човек. Неслучайно носите прозвището „Мозъка“, много Ви моля! (Смях и ръкопляскания Искам да върна доброто настроение на всички Ви, за да станем отново практични и да работим, както трябва. Искам да Ви обявя, че днес аз открих нов празник – освен Деня на юриста и на Конституцията. Това е прекрасният нов празник на смелостта на българския премиер. Човекът, който играе отлично футбол, за малко не победи на тенис световната легенда Борис Бекер (реплика от ГЕРБ-СДС), човекът, който всъщност беше гордостта на България по отношение на своята мускулатура и журналистите искаха да го пипат по мускулите. Този човек… (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Не разбирам защо се възмущавате? Аз отправям комплименти към премиера. Премиерът днес доказа за пореден път, че е смел мъж, доказа го наистина. Аз предлагам да не се сърдите, да не се обиждате, не казвам нищо лошо за Вашия премиер в оставка. Този премиер е смел човек и го доказа днес. И всъщност за финал, понеже виждам, че вместо да Ви (шум и реплики от ГЕРБ-СДС) успокоя, Ви развълнувах. Искам да Ви кажа с широка усмивка от тук: днес се оказа, че бистришкият тигър е един най-обикновен страхлив заек от Банкя.

16 години, и това, което казах, явно не беше разбрано. Мисля, че тя ме разбра, но аз ще го кажа пак: когато човек таи в себе си злоба, агресия, това води след себе си до заболявания. Нито за миг не съм се опитал да…

за съжаление, не са лицеприятни и затова няма да ги кажа. Така че, обръщам се към Вас: виждам, че емоцията пораства, виждам, че тук всички са

ГЕОРГИЕВ (ГЕРБ-СДС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, вчера бяхте избрана с едно завидно мнозинство, което предполага Вашата висока легитимност. Наистина това, което виждаме в десния край на залата, не предполага редът, който тази зала заслужава. Първо Ви моля да въведете ред в пленарната зала. Второ, на няколко пъти от тази трибуна допуснахте изключително остър и граничещ с цинизъм език, който по принцип, по сега действащия Правилник на парламента, се наказва. Изключително моля, преди да се приеме правилник, в който изглежда, че така съставеното ново мнозинство в него ще въведе цинизмите, обидите, омразата и жлъчта, както вече някои колеги споменаха, но преди това да се случи, прилагайте този, който предишното мнозинство подчинен на демократични принципи. За съжаление, от тази трибуна днес видяхме как умира българската демокрация. Тук видяхме колеги, които говорят за насилствено принуждаване, довеждане, отвеждане, арести и не знам още какво, все още живеем в правова държава. Очевидно има колеги, които се опитват да разрушат този демократичен ред. Засега Ви моля Вие да бъдете негов стожер и пазител поне във вида, в който предишното мнозинство Ви го завещава, а след това вече може вече да правите каквото си искате.

В момента тук би трябвало да бъде премиерът в оставка Борисов, който е в отпуска. Казвам се Тошко Йорданов Хаджитодоров,

ще Ви цитирам думите на човека, който стои сред Вас. Това са негови думи, така че го изслушайте и след това тропайте и каквото искате – Тома Биков:

По-лошото е, че сякаш ние забравяме и приемаме присъствието му по върховете на властта като нещо нормално и много често дори не осъзнаваме колко далеч сме стигнали. В нормална ситуация подобен човек не би се случил като кмет на Банкя, а камо ли като министър-председател.

Джипко Бибитков днес не дойде в парламента за пореден път! Прекрасно е, че той е Ваш лидер! Благодаря Ви за това удоволствие. (Шум и реплики

Колеги, нека да прочетем какво пише в дневния ред – Изслушване на министър-председателя по чл. 113. На стр. 64 има чл. Процедурата е следната: пет минути изслушване на вносителя на предложението. Госпожа Мая Манолова я изслушахме. Очакваме за изслушваното лице в лицето на господин Томислав Дончев да му се даде десетминутно изложение, след което всяка една парламентарна група има право на два въпроса, и накрая пет минути за обобщаване. Госпожо Председател, разбирам, че тепърва започвате да работите с Правилника, и моля Ви да спазите чл. 113 по начина, по който е написан в Правилника, и както е изискано от госпожа Манолова изслушването на министър-председателя. Госпожо Караянчева, в случая ние не сме в процедурата на чл. 113, тъй като точката е „Изслушване на министър-председателя“. Прочетох коректно, че министър-председателят е в отпуска съгласно писмо на вицепремиера. Госпожа Мая Манолова взе думата, за да предложи Проект на решение, с което парламентът да задължи министър-председателя да бъде в Народното събрание на 21 април, тоест ние въобще не сме тръгнали към никаква процедура по изслушване, госпожо Караянчева. (Шум и

което не е гласувано като включване в дневния ред. Как е станало преминаването от една точка, която не е включена в дневния ред, а давате изказвания по точка, която не е гласувана от залата да влезе в дневния ред? Второ,

на решения по процедурни, организационни и технически въпроси не се разпределят на постоянните комисии, освен ако председателят на Народното събрание реши друго. Проектите на решения се внасят от председателя на Народното събрание.“ И аз имам един въпрос към Вас: кой е председател на Народното събрание – Вие или Мая Манолова?!

Уважаема госпожо Председател, лично обяснение. Първо, радвам се, че на господин Йорданов са му разрешили да се изкаже днес и са му свалили забраната. Ако четем кой какво е писал и какво е говорил – писали сме доста неща всички, а Вие като сценарист на едно от популярните шоута в България сте написали доста неща. Написали сте и доста статуси за Вашия лидер във Фейсбук. В един от тях се твърди например, че в България и изобщо в света няма епидемия от коронавирус. Това беше само преди една година, а ние не сме го забравили. Това е в границите на лакардиите, които Вие сте свикнал да произвеждате на килограм, но ще ви кажа обаче нещо, което не е лакардия. Преди буквално няколко дни, преди само няколко седмици Вашата партия и Вашият лидер твърдяха, че единствената Ви кауза е да въведете мажоритарни избори в два тура,

Нека да има бързи избори и ще видите колко гласа ще вземете. По отношение на проектите за решение – чл. 89 изрично казва, че по решение на председателя те могат да не се разпределят, така че в случая решението за това беше направено в залата от Мая Манолова. (Шум и реплики от Това, което Мая Манолова прочете, няма да бъде поставено на гласуване, на гласуване ще бъде поставено това решение, което е внесено с двете точки. Господин Мартин Димитров. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Нека да бъдем по-сериозни, защото обсъждаме Плана за устойчивост и развитие, по който вече е редно да има изслушване. Това е тема, която касае цялото общество. Какво е по-важно за премиера в момента – вместо да е в тази зала, и за темата, по която ще бъдат разпределяни 12 млрд. лв.?! лв.?! Много фалиращи бизнеси чакат да получат помощ – няма да чуят, а ще чуят само някакви лакардии и несериозни изказвания. Това е истинският въпрос. Има трета ревизия на Плана за възстановяване. Вие виждали ли сте я, защото ние не сме. Тя трябва да бъде предоставена на Народното събрание и всички да я прочетем. Не е предоставена, а това е някаква презентация днес – 300 страници презентация! Трябва да има нови консултации, да бъде направена публична, за да може бизнесът и гражданите да се произнесат. Хиляди хора в момента фалират, а Вие какво им казвате – шеги и закачки?! И къде е Вашият премиер? Какво му е по-важното в момента от това да бъде подмогната българската икономика с тези 12 млрд. лв.?! Хиляди бизнеси могат да бъдат спасени! Хората чакат да чуят неговите отговори. Днес няма никой, никой няма! Няма по-важен въпрос от този. Имате премиер в оставка, а той дължи отговорите тук

това, че трябва да дойде премиерът, то в най-кратки срокове тази трета ревизия трябва да бъде предоставена на Народното събрание, а и на всички български граждани, така че да може да има бележки, коментари и допълнения по нея. И най-важното, до 30 април трябва да бъде внесено към Европейската комисия, ако няма удължаване, така че хората да видят, че се работи за тях, върши се каквото трябва, така че още тази година да има достъп до тези пари и да се помогне на българската икономика. икономика. Надявам се сами да поискате и премиерът сам да каже, въпреки че е в оставка, че ще дойде да отговори на тези въпроси. Благодаря Ви.

по точката относно отказа на министър-председателя да дойде в Народното събрание. Има внесено Проекторешение в тази връзка.

Благодаря, госпожо Председател. Първо, искам процедура – да вземете стенограмата от предното изказване на господин Тошко Йорданов, да проверите и съответно по стандартите на парламентарната практика, етика и морал да му наложите наказание. Имате стенограмите и можете да прочетете какви думи каза по адрес на премиера на държавата господин Бойко Борисов. за да може да изясните все пак каква точка днес правим, от името на парламентарната група искам 30 минути почивка.